Уважаеми дами и господа народни представители, почивката свърши. Моля, заемете местата си в пленарната зала.

„Член 36 – Методология за осъществяване на одитната дейност”.

и предлага следната редакция на чл. 36: „Методика за осъществяване на одитната дейност Чл. 36. (1) Одитите се извършват в съответствие с наръчника за прилагане на Международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата и друга приета с решение на Сметната

Няма желаещи. Уважаеми колеги, предстои гласуване. Моля всички да заемат местата си в залата.

По чл. 62 – предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

По чл. 62 – предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

предложение от народния представител Димитър Главчев и група народни представители за отпадането на члена. Не се подкрепя от комисията. Има оттеглено предложение от народните представители Кадиев и Цветков.

„При отказ от съдействие за упражняване на правомощията по чл. 37, включително при непредставяне на изисквана информация, председателят, след писмено предупреждение, може да оповести незаконосъобразното поведение на съответните длъжностни лица”.

Предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители: в чл. 39 след думите „членовете” да се добави думата „директорите”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 39. За членове 38 и 39 се подкрепя текстът на вносителите.

Благодаря, господин председател, че ми дадохте думата, въпреки че въпросите, които задавам, не получават отговор. Отново ще задам един въпрос и ще бъда кратък. Сегашният, действащ чл. 38 има една ал. 3, която отпада. Въпросът е: защо? Защо при извършване на проверка, ако има отказ да се даде определена информация, за да се съдейства в процеса на извършване на проверката, има възможност, предвидена в сегашния закон, да се оповести отказът от даване на такава на информация? Защо го правим? Нека председателят на комисията или органът, или директорът, който извършва проверката, или който и да бил от одиторите при извършване на проверката, ако констатира забавяне, което според него може да е умишлено, да не оповести лицата, които възпрепятстват проверката. Няма никаква драма! Защо е отпаднало това нещо?

и след това да се извършва проверка. Всичко се случва. Не можем да кажем, че този човек при всички положения е виновен. Или организацията, на която се извършва проверка, може по ред причини да е забавила издаването на исканата информация. Няма драма. Забавена е информацията – оповестява се и след това се пристъпва към проверка на лицето! Какъв е проблемът тук? Защо отпада това нещо? Моля Ви, някой от хората, които са в течение на

от комисията. Гласували 108 народни представители: за 32, против 73, въздържали се 3. Предложението не е прието. По чл. 39 има предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 109 народни представители: за 33, против 73, въздържали се 3. Предложението не е прието. По чл. 39 има и предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 104 народни представители: за 26, против 73, въздържали се 5. Предложението не е прието. Сега гласуваме текстовете на чл. 38 и чл. 39 по вносител, подкрепени от комисията. Моля, режим на гласуване.

е правено copy-paste, обаче не е внимавано какво точно се копира и какво се пейства, ето един случай, който мога да Ви го представя по-точно с пример. В чл. ал. 1 повтаря текста, който е на сегашния чл. 41. Обаче какво се случва с ал. 2? Ами тя повтаря също едно към едно чл. 41, ал. 2 от действащия закон. Тук е драмата, колеги. В ал. 2 какво е записано? „Лицата по ал. 1 подписват декларация за опазване на тайната и неразгласяване на факти и обстоятелства по чл. 40, ал. 1.”

чиято дейност е свързана със събиране или разходване на бюджетни и други публични средства и с управление…” и така нататък. Уважаеми колеги, къде е тайната тук, в цялата история – Ви питам аз? Кой го е писал това, кой го е копирал, кой го е пействал, за да направи такава грешка? Тук се говори за нещо съвсем различно. Явно господин Гечев в момента е много ангажиран и не ме чува, обаче чл. 40, ал. 1 няма нищо общо с текста на чл. 41, ал. 2, където е цитирано. Питам Ви: какво се е случило? Ами не сте внимавали, уважаеми господа! Не може само да се копира и да се пейства – то се чете, внимава се, вниква се в предложенията. Аз ще Ви помогна сега. Вие говорите не за чл. 40, ал. 1, а за чл. 31! Ако е така, дайте да го гласуваме така. Или може би и това предложение няма да го приемете, защото ние Ви открихме грешката и Ви казваме каква е. Бъдете внимателни! Copy-paste всеки може да прави! Но когато се променя закон, когато със закона се променя философията на една организация, начинът й на работа, когато се вкарват политически фигури, които нищо не разбират, Вие да им оставите един закон, който не работи и който е объркан е, обяснете ми как ще работи тази организация от тук нататък! Колеги, аз Ви съветвам да вникнете в това, което сега Ви казах и да си коригирате направеното предложение, като внесете редакция в ал. 2 на чл. 41. Благодаря Ви. Благодаря. Реплики? Господин Гечев – реплика. ДОКЛАДЧИК РУМЕН ГЕЧЕВ: Господин председател, колеги! Няма нужда да се прави оратория от 15 минути, за да се каже, че наистина има техническа грешка, която не е отразена при формирането на крайния вариант, за която бяхме информирани. Разбира се тук техническата вина е наша. Член 41, ал. 2 става:

(Реплики.) Добре. Това беше реплика. Други реплики има ли? Няма. Господин Иванов – за дуплика. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Гечев, хубаво е, когато свършат дебатите, понеже има стенограма, да вземете стенограмите и да прочетете какво сме Ви казали по предишните текстове и да видите, че и там сме били прави, а не да казвате, че ние тук, просто ей така, си говорим. Ами, хубаво! Ако не бяхме чели внимателно и не го бяхме видели, пак казвам, на едни хора, които не знаят какво ще работят, защото са политически назначени, Вие ще им дадете един неработещ закон. И какво се случва? Тези хора ще си взимат заплата, ще си имат шофьори, секретарки, командировъчни, няма да знаят какво правят там, на всичкото отгоре ще има един закон, който ще ги обърква в работата, която те ще се опитват да имитират. Точка по въпроса. Това е. Целият закон е такъв! Изказвания? Господин Гуджеров.

Искам да направя едно редакционно предложение в чл. 41, ал. 2, която към момента гласи: „Лицата по ал. 1 подписват декларация за опазване на тайна”. Отново, уважаеми дами и господа, колеги, не става ясно кога се подписва тази декларация. С цел повече изчерпателност и изчистеност на това, което е останало от закона, предлагам следната редакция: „При сключване на договора лицата по ал. 1 подписват декларация”. Ясно, господин Гуджеров – в началото на изречението да се добави „при сключване на договора”. Това беше изказване. Реплики има ли? Няма реплики. Други изказвания?

Съвсем кратка реплика и в репликата си към господин Гуджеров ще помоля господин Гечев да каже дали ще е съгласен с това предложение, защото преди малко направеното предложение от госпожа Менда Стоянова беше прието. Беше приет срокът. Какво се случва сега? В единия член ще има срок, а в следващия член, който урежда същите неща, няма да има срок. И се получава една колизия. Объркването продължава. Нека да сме наясно дали ще се приеме или не. Затова моля,

Уважаеми господин Иванов, съгласен съм с Вашата реплика. Напълно Ви подкрепям, че трябва наистина да се вземат мерки за изчистване на закона. Аз още веднъж ще се присъединя към Вашия призив – господин Гечев нека да даде

под формата на изказване, Вие не сте се изказвали. Заповядайте. ДОКЛАДЧИК РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря, господин председател. Колеги, по принцип текстът е пределно ясен. Съвсем естествено е, че тази декларация ще се подпише при подписването на договора. Няма логика да бъде шест месеца, след като той е заминал в отпуска, но за да бъдем абсолютно точни, щом настоявате да има и думите „при подписване на договора”, няма никакъв проблем. Приемаме предложението. Благодаря. Това беше изказване. Реплики? Няма реплики. Преминаваме към гласуване. има предложение на народните представители Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

По чл. 41 най-напред гласуваме предложението за отпадане, а след това – редакционните бележки. По чл. 41 има предложение на народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Моля, гласувайте. Гласували 108 народни представители: за 36, против 70, въздържали се 2. Предложението не е прието. Първото предложение за редакционна поправка в чл. 41 е на господин Гечев – в ал. 2

Моля, гласувайте. Гласували 96 народни представители: за 81, против 7, въздържали се 8. Предложението е прието. И второто предложение за редакция на ал. 2 на чл. 41 е на господин Гуджеров, а именно – в началото на изречението да се добави „при сключване на договора” и така нататък, следва текстът в оригинала. Моля, гласувайте.

и думите „ръководителя на одитния екип” се заменят с „директора на дирекция”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 42. По чл. 43 отново има предложение на господин Главчев и група народни представители – чл. 43

По чл. 48 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Директорът упражнява контрол за съответствие на проекта за одитен доклад с изискванията по чл. 43, оценява доказателствата по отношение на тяхната надеждност и достатъчност и обвързаността им с направените констатации, изводи, оценки и препоръки. (2) В 14-дневен срок от предаването на проекта директорът се произнася с мотивирано писмено решение, с което: 1. одобрява проекта на одитния доклад; 2. връща проекта на одитен доклад с указания за доработване и отстраняване на допуснатите пропуски. (3) В 14-дневен срок от решението по ал. 2, т. 2 ръководителят на одитния екип изпраща преработения проект на одитен доклад на директора за одобрение. (4) При несъгласие с дадените указания ръководителят на одитния екип прави писмено възражение пред отговорния член на Сметната палата. (5) Член на Сметната палата разглежда възражението и се произнася с мотивирано писмено решение, което е окончателно.” Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3. на проекта за одитен доклад с приетата одитна програма и международно признатите одитни стандарти. Правата и задълженията на ръководителя на отделение относно контрола на качеството на одитните доклади се определят в наръчника за прилагане на международните одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата. палата. (2) При упражняване на контрола за съответствие по ал. 1 (контрол на качеството) ръководителят на отделението може да върне проекта на одитен доклад с указания за доработване и да определи срок за отстраняване на пропуските.

думите „ръководителят на отделение” се заменят с „член на Сметната палата, отговарящ за съответния вид одит”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 45. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН

Благодаря, господин председател. Колеги, искам да Ви обърна внимание на този член, който много общо дава правомощията на ръководителя на отделение.

от представители на работната група, които са участвали явно при написването на този закон, а защо не вероятно и бъдещи членове на Сметната палата, а може би сред тях и председател

„(2) В 14-дневен срок от предаването на проекта – като само тук „директорът” се заменя с „ръководителят” на отделение, така че да може да е съвместим текстът се произнася с мотивирано писмено решение, с което: 1. одобрява проекта на одитния доклад; 2. връща проекта на одитен доклад с указания за дообработване и отстраняване на допуснатите пропуски.”

Считаме, че по този начин, с подробното разписване на изискванията ще улесним работата на самите членове на Сметната палата. палата. Предлаганият текст е изключително общ и дава възможност за много тълкувания, неправилно прилагане и оттам за съмнение в обективността обективността и спазване на самата процедура. Така че предложението, което правим, да бъде възприето, за да бъдем по-изчистени чисто процедурно. Надявам се, че ще го приемете. Благодаря.

Нека залата да каже какво да правим. Ще подложа предложението Ви на гласуване. Има ли реплики? Заповядайте, господин Гечев. Уважаеми господин председател, уважаема колежке, не може в момента да правим наръчник на Сметната палата, където да се разпишат подробности. Вие сте права, че трябва да са описани – точно по какъв ред ще бъде извършено одитирането и на какви принципи. принципи. В заключителните разпоредби сме дали, в комисията обсъдихме и приехме, че това е 6-месечен срок. Все пак да напомня, че, за голямо съжаление, в досега действащата Сметна палата, в закона, който Вие сте приели, сте им дали 3-месечен срок да разпишат тези правила.

Господин Гечев, няма да коментирам Вашето съмнение в компетентността на народните представители. Явно членовете на Сметната палата са доста по-компетентни. Може би Вие ги познавате и затова твърдите това. Ние тук не написваме наръчник, просто помагаме бъдещата дейност на бъдещите Ви членове, които ще изберете. Поставяме четиринадесетдневен срок, за да може одитираните обекти, най-общо казано, да имат право да излагат своите възражения, своите тези. Какъв е проблемът? Не мога да разбера от какво се страхувате? Относно наръчника – да, прав сте. Както ни споделиха в комисията членове на Вашата работна група, подчертавам, вероятно бъдещи членове на Сметната палата, в Германия такъв наръчник е изработен за девет години. Нали така?

че колегите в залата разбраха всъщност какво гласуват, още повече че направих предложение, което Вие не допуснахте за гласуване в залата. Начинът, по който гласувахме това предложение, изключва част от моето предложение за редакционна поправка на основния текст. Това са предложения, записани в нашия документ, коментирани в комисията, взето е решение по тези предложения. Те са отхвърлени. Вие в момента се опитвате да съставите нов текст.

35 има предложение на Димитър Главчев и група народни представители, което също не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Гласуваме предложението на народния представител Менда Стоянова и група народни представители по чл. 38, което не е подкрепено от комисията. Гласували

първо, да се извиня, че преди малко обърках дебатите. Господин председател, благодаря Ви, че ми дадохте думата. Уважаеми колеги, гласувах „против”, защото от предложения от комисията текст, първо, той копира стария закон, но в ал. 5 отпадат едни изисквания, които да придружават мотивираното заключение по възраженията, които трябва да се направят в 14–дневен срок. Те трябва да бъдат придружени с писмени мотивирани предложения за изменения на констатации, изводи, оценки или препоръки. Значи отпадат „констатации, изводи, оценки и препоръки, които трябва да бъдат мотивирани”. Защо? Защото политическите лица, които ще назначите, не знаят за какво става въпрос. Ето, това е! Не стига, че направихте закон за хора, които не знаят какво правят и какво ще правят в Сметната палата, ами отразяхте и изискванията те да правят мотивирани предложения. Ами как ще направят мотивирано предложение като не знаят за какво става въпрос? Това е някакъв пълен Защо махате това, колеги? Кажете ми какво толкова Ви пречи това нещо? Иначе щях да подкрепя предлагания от комисията чл. 45, но така няма как да го подкрепя, защото тук се премахва експертното начало в процеса. това нещо? На кой угаждате толкова много? Казах Ви още в началото: кажете кои са хората, да ги гласуваме поименно и всичко да приключи. Благодаря Ви, господин председател.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40. По чл. 41 – отново предложение на колегата Главчев и група народни представители за отпадане на този член. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 41. 42 има предложение на господин Главчев и група народни представители – чл. 42 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. представител Менда Стоянова и група народни представители – в чл. 48, ал. 1 и ал. 2 думите „ръководителят на отделение” се заменят с „член на Сметната палата, отговарящ за съответния вид одит”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 48.

По чл. 47 има предложение от народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване!

и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

По чл. 48 има предложение от народния представител Димитър Главчев и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 96 народни представители: за 30, против 63, въздържали се 3. Предложението не е прието.

подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

одитният доклад в частта за нарушенията на процедурите се изпраща на Агенцията по обществени поръчки и на Агенцията за държавна финансова инспекция в 7-дневен срок от приемането на одитния доклад, за предприемане на съответните действия. действия. (2) Одитните доклади по ал. 1, приети с решение на Сметната палата, представляват официален документ, въз основа на който органите на Агенцията за държавна финансова инспекция образуват административнонаказателно производство. При необходимост органите на Агенцията за държавна финансова инспекция могат да събират доказателства по реда на чл. 13 от Закона за държавната финансова инспекция, без да е необходимо възлагането на финансова инспекция за същия обект.”

Благодаря, господин председател. Моето изказване е по-скоро апел към колегите от лявата част на залата да подкрепят предложението, което сме направили в чл. 49 за отпадане на ал. 2. Защо апелирам за подкрепа? Защото, уважаеми колеги, сега ще се обърна към Вас, забележете, господин Хамид, за Вас обяснявам специално, на практика се отнемат правомощия на Сметната палата. По сега действащия закон одиторите в крайна сметка завършват своите доклади, ако има установени нарушения, с издаване на актове и наказателни постановления. С редакцията, която ни се предлага в момента, се предлага одиторите да си работят, да си напишат един доклад и оттам нататък да не се интересуват какво се случва, а да прехвърлят

В комисията не успяхте да ни убедите. Ние считаме, че е нормално след като един орган извършва цялостната дейност по проверка, в крайна сметка да наложи и санкции при съответно неизпълнение. Така че апелирам, колеги, да преосмислите и да ни подкрепите. Благодаря предварително на колегите по средата.

тъй като все пак не бива да завършва процесът. По тази логика тогава Сметната палата трябва да завърши съдебно процеса и да осъди, когато има нарушение на закона. Тоест, внасям уточнение: комисията не прие това предложение, тъй като искаме да разграничим функциите на Държавната финансова инспекция и Сметната палата. Държавните институции взаимно се допълват, а не бива да се дублират. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН

Уважаеми проф. Гечев, отново няма да се съглася с Вас поради една проста причина: в такъв случай дайте да отнемем правомощия на НАП, на НОИ и на други институции от този тип, да не продължавам да изреждам всички видове комисии, които съществуват в държавата, да им отнемем правомощията, а в крайна сметка да не съставят актове и да не налагат санкции при евентуални нарушения. Какъв е смисълът и каква е разликата? Не успяхте да ни убедите. Или може би имате идея, че ще създавате някаква специална друга агенция, като впоследствие ще отнема правомощия от НАП, от НОИ,

Уважаеми колеги, въвеждането на ал. 2 в чл. 49, която сме предложили да отпадне, е крачка назад. Когато Сметната палата извършва одит на съответствието, което представлява одит на финансовото управление по законосъобразност, в рамките на този одит тя прави и проверка на някои от обществените поръчки, които са проведени и сключени договори за проверявания период. Прави се извадка от обществените поръчки, прави се проверка на извадка от тези обществени поръчки. Тогава, когато в хода на проверката се констатират нарушения на Закона за обществените поръчки, те се записват в доклада. След приключване на съответния одит досега одиторите съставяха акт за нарушение по Закона за обществените поръчки и председателят издаваше наказателното постановление. По тази схема много министри, заместник-министри и главни секретари бяха глобени именно за нарушения на тези обществени поръчки. Сега те няма да правят това, ще продължават да извършват проверка на конкретните обществени поръчки, защото това е задължително при одита на съответствието, но когато констатират нарушения на закона, ще изпращат доклада на Агенцията за финансова инспекция, която ще трябва да довърши производството. Какво ще направи Агенцията за финансова инспекция? Това, което правеше и преди 2010 г. Тя отново по същите обществени поръчки ще влезе на проверка, нейните хора ще направят отново проверка и тогава ще констатират още веднъж фактите и обстоятелствата и ще съберат доказателства, ще направят акт за нарушения и наказателни постановления. Това е дублиране, господин Гечев, а не това, което беше в досегашния закон. Това е дублиране на функции! Защото Държавната финансова инспекция си има достатъчно друга работа по сигнали отново за обществени поръчки, както и планова дейност, която извършва при оценка на риска, за да се затлачва и с допълнителна работа и да върши повторно нещо, което вече е свършено от одиторите на Сметната палата. Това е дублиране! За мен това е губене

инспекция не може да стигне до тези проверки и да приключи с актове за нарушение, те остават на опашката и чакат, може и никога да не бъдат направени или никога да не бъдат глобени лицата, извършили това нарушение.

да не приключат с необходимите документи, актове и наказателни постановления – това, което преди това са направили като одит и са събрали съответните доказателства. Ви моля да подкрепите предложението, което съм направила с моите колеги ал. 2 в чл. 49 да отпадне. Разбира се, това е във връзка с една разпоредба в Преходните и заключителни разпоредби за промяна в Закона за обществените поръчки и да оставим правомощието на одиторите на Сметната палата, след като констатират нарушения, да довършат процедурата, като съставят на виновните лица актове за нарушения и издадат наказателни постановления за глоби. Благодаря.

Сега ще Ви приведа още един факт. Тук, между другото, господин Гечев, интересното е, че може би някаква носталгия тегли хората, които са писали този закон, към времето на господин Жан Виденов. (Ръкопляскания от

години. Значи че не само че преписвате от старите, ами връщате България в онова пагубно за страната време, когато господин Виденов беше министър-председател. Това правите Вие. Защо връщате Държавния финансов контрол? И в един момент се опитвате да го маскирате с Държавна финансова инспекция. Колеги,

Уважаеми господин председател! Процедурата е следната. Не, не се сърдете на господин Иванов, той очевидно е имал трудно детство. (Смях в КБ и ДПС.) Предлагам да се прекратят разискванията, тъй като започваме да разказваме за хан Аспарух, Крум и други ръководители в историята на България. Затова нека се върнем професионално на това, което обсъждаме и да гласуваме.

Моля за тишина в залата, Считаме, че не следва да бъде прекратен дебатът. Следва да се чуят всички аргументи по отношение на контролната и одитната дейност на Сметната палата и издаването на актовете по Закона за административните нарушения и наказания. Това действително е важна тема с оглед на предстоящите текстове. Затова предлагам да не се прекратява дебатът. Плюс това има записани, мисля, господин председателю, и други колеги народни представители за изказване. Аз лично искам да направя изказване по текстовете на параграфа, който разглеждаме в момента. А по отношение на това, че се позволява в залата еднопартийно да се диктува дневният ред дори и по процедурни въпроси, видим е сантиментът към онова време, но все още сме 2014 г., за радост не сме се върнали тогава, когато партията и държавата бяха едно и също. Уважаеми колеги, процедурата за прекратяване на дебатите при второ четене е обяснима, защото то може да стане безкрайно. При първо четене не е допустимо, но тук е. е. Ще Ви кажа: досега са се изказали 4 човека по тази точка. Разбира се, че в правилника няма определен брой на изказванията, но когато те станат достатъчно много, защото теоретически 240 по 5 минути представете си колко време може да се говори по една точка! Цачева.) Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за прекратяване на дебатите по членове 49 и 50. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 116 народни представители: за 73, против 43, въздържали се няма. Предложението е прието. И така, гласуваме предложението на народния представител Димитър Главчев и народни представители по чл. 49, което не е подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

Менда Стоянова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

от комисията. Гласували 93 народни представители: за 73, против 14, въздържали се 6. Предложението е прието. Отрицателен вот – госпожа Атанасова. Моля за тишина в залата.

поради няколко причини. На първо място, че се отне възможността на Сметната палата да констатира нарушения и след констатациите си да издава актове. Гласувах „против”, защото виждаме една непоследователна правна техника и несъобразяване на вносителите на този законопроект и с волята на Министерския съвет. който, дами и господа управляващи, подкрепяте! За какво става въпрос? Паралелно с текстовете на чл. 49, и в съответствие с тях, в Преходните и заключителни разпоредби се предлага отпадане на текста на чл. 127в от Закона за обществените поръчки. Дотук, добре. Факт е обаче, че Законът за обществените поръчки

в момента Вие бламирате ли собствения си Министерски съвет, собствения си вицепремиер госпожа Бобева – ресорен по отношение на обществените поръчки, и собствения си министър госпожа Зинаида Златанова?! знаете какво направихте току-що – по поръчка на партийните Ви другари, да гласувате против нашето предложение. (Реплики от КБ.) Току-що направихте възможно Сметната палата да не може да издава наказателни постановления по Закона за административните нарушения и наказания

Има предложение на колежката Менда Стоянова и група колеги – в чл. 51 цифрата „46” се заменя с „47”, тоест от чл. 36 да стане до чл. 47, включително. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 51:

ал. 10 думите „ръководител на отделение” се заменят с „директор на дирекция”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Йордан Цонев по чл. 79, ал. 4, т. 2 от ПОДНС: „В чл. 52 се правят следните изменения: В ал. 1 т. 2 думите „чийто бюджети надхвърлят 10 млн. лв.” да се заличат. 2. Ал. 2 да отпадне.” Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 52: „Финансов одит Чл. 52. (1) Сметната палата извършва финансов одит на: 1. годишните финансови отчети на бюджетните организации първостепенни разпоредители с бюджет, на бюджетните организации – второстепенни разпоредители с бюджет, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони; 2. годишните финансови отчети на общините; 3. други финансови отчети, когато това е предвидено в закон. (2) Финансовите одити се извършват по реда на този закон, актовете за неговото прилагане и Международно признатите одитни стандарти. (3) Периодичните отчети за изпълнението на бюджетите на лицата по ал. 1 се предоставят на Сметната палата за осъществяване на контрол, оценка на риска и предварително проучване във връзка с одитите. (4) Срокът за представяне в Сметната палата на отчетите по ал. 1 се определя от министъра на финансите съгласувано със Сметната палата. (5) При непредставяне или при представяне след срока по ал. 4 или при отказ за заверка на отчетите по ал. 1 председателят на Сметната палата уведомява министъра на финансите за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия. (6) Възлагането на финансов одит по ал. 1 се извършва със заповед на ръководителя на отделение. (7) Ръководителят на одитния екип изготвя одитен доклад и становище за извършения одит със заключение за заверка или за отказ от заверка на съответния отчет. Одитното становище за заверка на финансов отчет може да бъде: 5. одитно становище за заверка без резерви; 6. одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание; 7. одитно становище за заверка с резерви; 8. одитно становище за отказ за заверка. (8) Основанията за формиране на одитно становище при финансов одит се уреждат с Международно признатите одитни стандарти. (9) Докладът и становището по ал. 7 се проверяват и одобряват от съответния ръководител на отделение. (10) Сметната палата приема одитните доклади и становища. (11) Докладът и одитното становище се връчват на ръководителя на съответната организация. (12) В случай на отказ от заверка на финансов отчет председателят на Сметната палата уведомява министъра на финансите, който може да предприеме мерки по чл. 107 от Закона за публичните финанси. Когато одитът се отнася до второстепенен разпоредител с бюджет, одитното становище се изпраща и на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.”

Връща се една стара практика за финансов одит, забележете, на годишните финансови отчети на общините, чиито бюджети надхвърлят 10 милиона. Първо, колеги, това са приблизително над 160 общини на територията на България. Кому е нужно да се хаби държавен и времеви ресурс, за да се одитират толкова много общини – това са командировъчни и друг тип разходи, още повече че финансовите одити в своята същност не отнемат повече от пет дни, в най-добрия случай? Кому е нужно да се прави това, още повече че по системата „СЕБРА” ежеминутно се получава информация за движението на финансовите потоци, за движението на всеки вид плащане, което се извършва от всяка организация? Защо само финансов одит? За да оправдаете разширяването на състава на членовете от три на девет ли? Поради някаква друга причина ли? Кому е нужно това губене на време и тази загуба на ресурс?

Това е излишно! Излишно губене както на времето, така и на ресурса на една изключително сериозна институция, каквато е Сметната палата, която на практика има достатъчно други задължения, още повече с правомощията, които им се вменяват и с този закон, за да се занимават и с това. Може би имаше смисъл, когато в първоначалния текст на закона имахте изискване за създаване на отделение по места, тоест на регионален признак, така както беше преди 2010 г. Тогава би имало смисъл, за да може да намирате работа на одиторите, които са там, но сега с промяната – какъв е смисълът на това? Просто да намираме допълнително работа, да харчим допълнително ресурс. Явно за Вас финансовата стабилност на държавата не е приоритет. Съжалявам! Благодаря, госпожо Йорданова. Това беше изказване. Реплики? Няма. Други изказвания по членове 51 и 52? Няма. Гласуваме предложението на народния представител Димитър Главчев и група народни представители по чл. 51, което не е подкрепено от комисията. Гласували

Гласували 77 народни представители: за 7, против 67, въздържали се 3. Предложението не е прието. По чл. 52

По чл. 48 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

председател. Колеги, това е поредната грешка, която правите. Става дума за малките общини. Под 10 милиона бюджет имат над 150 общини. Заверката на финансовите отчети представлява проверка на това дали чисто счетоводно правилно разходите и приходите са отнесени по сметките и параграфите. Това е заверката на финансовите отчети. В две трети от тези общини с бюджети до 5-6 милиона 90% от бюджетите са за работни заплати. Няма какво да проверяват, само ще си губят времето там! Няма никакъв смисъл от това, защото Вие самите също сте оставили в текста на закона, че се правят периодични оценки и се прави текуща проверка в резултат на тези анализи и оценки. Това беше смисълът – да не се ангажира излишно ресурс от хора, които могат да бъдат насочени да правят истинските одити на изпълнението или одити на финансовото управление, а те ще си губят времето в тези малки общини. Аз мога да Ви цитирам: милион и половина е бюджетът на община Якимово, Монтана; милион и шестстотин е бюджетът на община Опан, Стара Загора и там ще вървят всяка година хора и ще губят дни, за да може да сложат един печат за това, че 90% от този бюджет е отчетен по Фонд „Работна заплата”, по осигуровки и други плащания към него. Този ресурс, господа, излишно ще се губи в Сметната палата! Но може би причината е, че ще има допълнителни назначения на хора по места! Ако трябва да им създаваме работни места и работни заплати, бих Ви разбрала, но нека не ги караме да правят заверка на финансови отчети, което е безсмислено на опростен бюджет – тук има кметове на малки общини, могат да кажат, а да ги караме на същите тези общини след анализ на риска да влязат и да направят одит на финансите.

техническа поправка. Моля да се запише: